Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar uprave uvaženi Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Radi se o uobičajenoj zakonodavnoj delegaciji koju Hrvatski sabor daje

da svojim uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivati samo Hrvatski sabor. Pored ustavnog ograničenja prema kojem Vlada Republike Hrvatske ne može uređivati pitanja koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave ovlast Vlade RH da uređuje samo pitanja tekuće gospodarske politike ograničena je još i odredbom prema kojoj Vlada Republike Hrvatske može koristiti ovu ovlast samo u vrijeme kada Hrvatski sabor ne zasjeda. Iznimno ovlaštena je Vlada da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskog sabora pa do dana prvog zasjedanja novo izabranog Sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor i donošenja ili izmjena državnog proračuna te propisivanja poreza. Ovlast Vlade RH da u zakonodavnoj delegaciji svojim uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora prestat će prema spomenutom zakonu 7. listopada 2012. godine jer tog dana ističe rok od godine dana kada je Vladi RH dana ta ovlast. Predlagatelj ocjenjuje da mu i dalje treba podijeliti zakonsku ovlast za donošenje uredbi na temelju zakonske ovlasti, ali ograničeno kao i dosada samo u razdoblju kada Hrvatski sabor redovito ne zasjeda te za razdoblje kada je Hrvatski sabor raspušten ili mu je istekao mandat. Dakle, od 15. prosinca 2012. do 15. siječnja 2013. i od 15. srpnja 2013. do 15. rujna 2013. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su prvo klubovi. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Davorin Mlakar. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Predlagatelj ministar Bauk je uvodno rekao da je ovo tehnička točka na koju smo navikli već godinama da se donosi i da se može ovlastiti Vlada da u određenim pitanjima iz djelokruga Sabora donosi uredbe kada Sabor nije u zasjedanju. Mi s takvom odredbom nemamo nikakvih problema. Ministar je iščitao ove osnovne elemente iz svog prijedloga, međutim željeli bismo kao klub upozoriti Vladu kada već iščitavamo pojedine odredbe zakona i na ovaj zakon, na članak 3. koje je istovrstan članku prošlog zakona čija primjena, odnosno važenje ističe 7.listopada ove godine. Dakle, Vlada je išla hitnim postupkom s jednom tehničkom izmjenom zakona i tu se ne protivimo hitnosti postupka, mada je mogla i malo ranije krenuti sa donošenjem ovog zakona, a ne bi bilo potrebe za hitni postupak. Međutim, članak 3. obvezuje Vladu i ovu, kao i prethodne da osim što ima zakon po kojem može donositi uredbe iz djelokruga Sabora, da Sabor mora izvijestiti o uredbama koje je donijela u proteklom razdoblju kada je takvu ovlast imala. mislim da bi Vlada morala onda ispuniti svoju obvezu prema parlamentu, pa prije nego donosi novi zakon kojim će ponovno biti ovlaštena na godinu dana na donošenje uredbi sa zakonskom snagom, da izvijesti Parlament koje je uredbe u proteklom razdoblju donijela. To kažem stoji i u članku 3. ovoga prijedloga. Dakle, Vlada može podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o donošenju uredbe odmah nakon njezinog donošenja, ma da nisam siguran što bi sadržavalo takvo izvješće, a na svaku sjednicu Hrvatskoga sabora izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora. E, to je nešto što što je obveza Vlade svaki puta, kojoj logika nameće da bude prethodno pitanje, odnosno da to izvješće dođe na sjednicu Parlamenta prije nego što dolazi zakon kojim će Vlada bit ovlaštena opet za iduću godinu dana da donosi ovakav zakon. S obzirom da je vrijeme, bojim se kratko jer ovlasti ističe 7.listopada sumnjam da će Vlada to stići, ali predlažemo da uz usvajanje ovog zakona po hitnom postupku Sabor donese i zaključak da obvezuje Vladu da podnese izvješće o uredbama koje je donijela na temelju ranije zakonske ovlasti. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani zastupnik Zoran Vinković.

obzirom da se radi doista o tehničkom zakonu i vezan je za, i rad Sabora, ali i Hrvatske vlade, podržat će, što je sasvim normalno, donošenje ovog zakona. Ali i također ovaj postaviti nekoliko pitanja koja su vezana, prije svega za za članak 2. i članak 3. I ne samo da Vlada ima obavezu, podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o donošenju uredbe odmah nakon njezinog donošenja, što se često praktično praktično i ne dešava, a na svaku sjednicu Hrvatskog sabora izvješće o uredbama koje na temelju ovlasti iz članka 1. donijela između dviju sjednica Sabora. Odnosno, na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskog sabora, a izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća. Dakle, to se često i praktično u praksi ne dešava. A postavlja se i pitanje koje je vezano za odgovornost, dakle same Vlade, što se dešava ako Sabor, Hrvatski sabor ne prihvati ta izvješća. A može se desiti da Vlada donese uredbe koje nisu vezane za djelokrug Hrvatskog sabora, osim pitanja, dakle uključujući i pitanja koja po Ustavu Republike Hrvatske može donijeti samo Hrvatski sabor. Dakle, to je jedno otvoreno pitanje, jer smatram da su i do sada mnoge Hrvatske vlade kršile upravo uredbama i sam Ustav. i sam Ustav. Ispričavam se, nije kum izgleda nego je kuma, ali evo ispričavam se, ispričavam se. Dakle, želeći prije svega ukazati i na taj problem koji je vezan za ova dva članka. Što se tiče, evo kuma on očigledno nema šanse, nije se upisao nije se upisao u SDP, a obzirom kako se obavljaju javni natječaji, sva mjesta su popunjena bez javnih natječaja. Dakle, ali evo ovo je prilika ponovno ukazati ukazati praktično i na odgovornost, evo koja je vezana i za ova dva slučaja kao što je nemogućnost upisivanja studenata na fakultet, nemogućnost nemogućnost odrađivanja i dobivanja licence. I ne možemo se čitavo vrijeme vraćati u prošlost, jer evo ja ne znam da li je bivši ministar zdravstva potrošio sve te novce, možda i je, ali ovaj Sabor je donio i odluku o tome da se smanje onih 2% doprinosa za zdravstvo. I očigledno je i tu problem manjka ovih sredstava, problem da evo i ministarstvo i Vlada još uvijek nemaju odgovor koji je vezan za ono što je upisano, ne u uredbi Vlade nego u zakonu koji je donio Hrvatski sabor, da se upravo tim ljudima, koji su završili više medicinske škole omogući, dakle omogući i po zakonu im je neophodno to, i omogućavanje, ali isto tako i stvaranje licence, odnosno polaganja državnog stručnog ispita. podržat ćemo ovaj zakon, iako znamo da niti uredbe, niti ovo činjenje neće pomoći gospodarstvu obzirom na pad proizvodnje, pad bruto nacionalnog dohotka, padu standarda stanovništva, neće pomoći niti opustošenoj poljoprivredi u Hrvatskoj posebno slavonskoj poljoprivredi. Ja bih volio, evo da u između u ovim božićnim blagdanima kada Sabor ne bude zasjedao da Hrvatska vlada tamo pred kraj godine donese Uredbu o plaćanju elementarne nepogode i pomoći svim obiteljskim gospodarstvima u Slavoniji i Baranji da donese uredbu kojom će zdravstvo posebno bolnice dakle ako je netko kriv za stanje u bolnicama bivši ravnatelji oni moraju odgovarati, ali da se omogući upravo standard standard zdravstva i omogući funkcioniranje svih bolnica. Isto tako da se poveća standard u školstvu jer ne treba zanemariti činjenicu da je mini poreznom reformom Ministarstva financija da su smanjena decentralizirana sredstva da mnoge škole, bolnice, mnoge vatrogasne postrojbe imaju manjak sredstava, škole nemaju čak niti za toplu vodu, da će donijeti uredbu o povećanju mirovina umirovljenicima da oni konačno mogu živjeti kako je zapisano u Ustavu itd., itd. Dakle, ali da ne da ne dužim obzirom da još jednom apeliram na Vladu RH na Ministarstvo zdravstva, na Ministarstvo obrazovanja da shvati probleme ovih mladih ljudi, da im omogući da završi fakultet, za one koji su završili više škole da ne odu na Zavod za zapošljavanje ili kako mi to u Slavoniji kažemo Biro, da dođu do radnog mjesta, da s fakulteta odu na posao da ne odu na Biro, a s Biroa u grob. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. U ime kluba HNS-a govorit će poštovani zastupnik Jozo Radoš. Hvala i vama. u kojima se danas nalazimo zapravo da je ovaj zakon potreban makar naravno idealno bi bilo dobro da se ovaj zakon uopće ne primjenjuje da Vlada ne koristi ove svoje ovlasti, ali nažalost ne živimo u takvim vremenima i vjerojatno će se između zasjedanja Sabora pogotovo u ovim ustavnim stankama pojavljivati potreba za regulaciju pojedinih pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Dobra je okolnost pozdravljamo to da se ovaj zakon produžuje svake godine, da nema trajno važenje, očekujući naravno da Vlada, svaka hrvatska Vlada će što je moguće manje koristiti ove svoje ovlasti dobro planirati svoj posao, dobro planirati zakonodavne prijedloge, inicijative tako da neće biti potrebe za intervencijama u više-manje zakonski sustav mimo Hrvatskoga sabora. Dakle pozdravljamo to jednogodišnje važenje ovoga zakona jer ta godina ta rasprava prilikom donošenja ovoga zakona svake godine je prilika da se raspravlja o tome što Vlada čini, koje je uredbe donijela, da li je dobro planirala svoj rad, da li je dobro planirala dinamiku prijedloga Hrvatskome saboru i da se naravno vrednuju i ove dvije dimenzije izvješćivanja Hrvatskog sabora od strane Vlade o donešenim uredbama. Vlada treba svaku uredbu u vrijeme zasjedanja Hrvatskog sabora odmah podnijeti izvješće. Nema razloga da to Vlada ne učini, Vlada koja radi u skladu sa zakonom nema razloga da ne podnosi takva izvješća, a pogotovo naravno Vlada treba podnijeti ona izvješća nakon stanke Hrvatskoga sabora. Prema tome tu ne treba biti nikakovih ograničenja ali naravno broj uredbi koje je Vlada donijela u nekom mandatnom periodu, težina tih uredbi naravno može biti prilika i za vrednovanje te Vlade. I naravno mi u klubu HNS-a pozdravljamo ovaj zakon, smatramo da je on dobar. Možda bi u budućem razvoju našega političkoga sustava trebalo razmišljati o daljnjim ograničenjima. Ovaj zakon kao što znate ima ograničenja zadiranja Vlade u pitanja ljudskih prava, zakona kojima se regulira izborni sustav, sustav državne uprave. Ali kažem možda bi uz očekivanje da će ovi zakoni zapravo u najmanjoj mogućoj mjeri biti korišteni u budućnosti mogli razmišljati o tome da se postave i druge daljnje restrikcije za intervenciju Vlade u ovlasti Hrvatskoga sabora. Dakle Klub zastupnika HNS-a podržava ovaj zakonski prijedlog. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Kako zainteresiranih za pojedinačnu raspravu u trajanju od 10 minuta nema pozivam ministra uprave gospodina Arsena Bauka da da završnu riječ. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dakle zahvaljujem predstavnicima svih klubova koji su najavili podršku ovome zakonu. Obzirom da je rok istekao 15.rujna i da je od tada bila samo jedna sjednica Vlade mi ćemo naravno podnijeti izvješće sukladno

i također uputila je proceduru zakon o izmjenama zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja u kojemu tu uredbu stavlja van snage. Zakon je već na dnevnom redu Hrvatskog sabora. U obrazloženju zakona to i piše i u samom tekstu zakona se ta uredba koja je donesena stavlja van snage i da se Hrvatskom saboru dakle da da uredi ovako kako je Vlada predložila. Evo, dakle radi se o jednoj uredbi tijekom zadnjeg razdoblja koja već pretočena u prijedlog zakona koji je u Hrvatskom saboru. Zahvaljujem.